Благодаря, господин Председател. „На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 002-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г. На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи и Законопроекта. Госпожа Атанасова заяви, че приемането на Законопроекта ще доведе до потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на Всемирния пощенски съюз, както и че ще осигури изпълнението на ангажиментите на страната ни, свързани с прилагането на актовете на Всемирния пощенски съюз както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете, които са ратифицирани от Народното събрание на Ратифицирането на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес би създало правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни – членки на Всемирния пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги.

както и правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни – членки на Всемирния пощенски съюз. Пред членовете на Комисията бе обяснено, че третият извънреден конгрес е разгледал единствено темата за реформата на системата за крайните такси за пощенските пратки с формат Е, които основно представляват малките пакети, генерирани от електронната търговия. Като резултат от обсъжданията е изготвен Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, който подлежи на ратифициране от Република България. В допълнение бе разяснено, че Законопроектът за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Женева през септември 2019 г.,

България като страна членка е взела участие в третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете са определени с решение на Министерския съвет. съответствие с делегираните правомощия, ръководителят на делегацията на Република България е подписал с резерва за последваща ратификация Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията единодушно с 20 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 002-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2020 г.“

Не виждам желаещи. Преминаваме към режим на гласуване. Гласуваме: „Проект! ЗАКОН за ратифициране на Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Законопроектът е приет.

Който е съгласен с предложеното процедурно решение за подлагане на второ гласуване на Законопроекта, моля да гласува.

да гласува. Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма. Моля, запознайте народните представители с текста на Законопроекта. Благодаря, господин Председател. „ЗАКОН за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз,

Кой ще запознае народните представители с Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията относно Законопроект за за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София, № 002-02-8, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г. На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта,

правата и задълженията, произтичащи от други международни споразумения, в които участват България и Черна гора, и е съобразена с действащото законодателство в Европейския съюз. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 13 гласа „за” и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София,

режим на гласуване

Изказвания по процедурното предложение? Не виждам. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. Гласували

„ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София.“ Благодаря. Има ли изказвания по Законопроекта? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание: „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 2 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2020 г. На заседанието присъства госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи Законопроекта. Госпожа Атанасова посочи, че съгласно чл. 10 от подписаното между правителството на Република България и правителството на Република Гърция Споразумение за регламентиране на железопътния трансграничен трафик същото подлежи на ратификация и влиза в сила 30 дни след като договарящите се страни се уведомят взаимно чрез дипломатическа нота, че ратифицирането е извършено и е в съответствие с разпоредбите на националното им законодателство. С влизането в сила на Споразумението ще се създаде рамка, която да улесни и ускори преминаването през железопътните гранични пунктове между Република и да регламентира трансграничния железопътен трафик и свързаните с него процедури за всички железопътни предприятия, които имат достъп до настоящата железопътна инфраструктура, в съответствие с европейското и националното законодателство на договарящите се страни. Споразумението ще допринесе за опростяването на изпращането през границата и за намаляване на времето за чакане на гранично-пропускателните пунктове. Наред с това се цели да се гарантира недискриминация и лоялна конкуренция по отношение на свободния достъп, както и свобода на железопътните предприятия да организират процедури по изпращане през границата чрез приемане на последващи споразумения между съответните органи на договарящите се страни. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 14 гласа „за“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, №

Предложението е прието. за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в град Александруполис, № Благодаря, господин Ташков. Откривам разискванията по второто четене на Законопроекта за ратификация. Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване направеното предложение на второ четене. Гласували

на второ четене. Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на второ четене. Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе на 9 юли 2020 г. от 9,00 ч. по гласуваната Седмична програма. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Благодаря,